objedinjeno raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 915; - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 912; Predlagateljica oba zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. oba prijedloga raspravili su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. A ponovno će nam uvodno obrazložiti prijedloge zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. S obzirom na predložene Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima koji imaju za cilj smanjiti troškove likvidacije društava sa ograničenom odgovornošću a koji troškovi su prema važećim propisima visoki smatramo nužnim smanjiti troškove likvidacije i osigurati i provesti dopunu Zakona o sudskim pristojbama u tom smislu jer i sudske pristojbe utječu na troškove likvidacije. Smanjuje se pristojba za upis promjena podataka jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću te se predlaže da ona iznosi 30 kuna. Mi smo se ovdje dotakli i pristojbe na prijedlog za odgodu ovrhe. Dakle do sada je obveza podnositelja prijedloga za odgodu ovrhe da odmah plati pristojbu. Mi smo svjesni da će se ponekad zahtjev za odgodu ovrhe podnositi i iz razloga da se dobije na vremenu odnosno da se postupak malo razvuče. No odgoda ovrhe može naravno biti i opravdana. Ako je opravdana tada obveza plaćanja pristojbe neće biti a ako je prijedlog za odgodu ovrhe sudskom odlukom odbijen onda nastaje obveza za plaćanje pristojbe. Predlaže se da se sudska pristojba plati i u gotovom novcu za one iznose koji su manji od 100 kuna, do sada smo imali situaciju da se tako male pristojbe moraju plaćati biljezima uistinu treba napustiti. Dakle i manje pristojbe se plaćaju gotovim novcem i pri tome se mogu činiti uplate i na račun i internetski i najjednostavniji način. S obzirom da smo napustili objavu u Narodnim novinama i zamijenili je objavom na internetskim stranicama propisali smo i obvezu plaćanja pristojbe za takvu objavu od 100 kuna za koji podnesak se dostavljaju podaci i priopćenja trgovačkih društava registru da bi objavili na internetskoj stranici. Time se višestruko smanjuju ovi troškovi. Hvala lijepa. Oprostite, s obzirom da imamo objedinjenu raspravu i za Zakon o javnobilježničkim pristojbama to sam propustila. Nastavno na sve izrečeno sa ciljem smanjenja troškova likvidacije društva s ograničenom odgovornošću izvršili smo i predložili izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama, predlaže se da se kod jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ne samo za osnivanje nego i za likvidaciju oslobodi predlagatelj javnobilježničke pristojbe. Hvala lijepa. Hvala i vama. Ponovno pitam hoće li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Miličević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. S obzirom da će HDZ podržati ovaj zakon mislim nema potrebe da ponavljam sve ovo što je već rečeno tako da mi podržavamo ovaj zakon. Hvala lijepa. I u ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Zaista dobre stvari nije teško podržati i evo ja mogu samo reći smanjuje se broj predmeta, smanjuju se i sudske pristojbe. Zaista, kod izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama imali smo jedan veliki nered. Dakle, ne samo što se što se likvidacija društva odnosno pripomoć tome i to putem smanjenja troškova likvidacije u čemu će upravo smanjenje javnobilježničkih pristojbi znatno doprinijeti tome. Vjerovali ili ne dakle likvidacija i troškovi likvidacije društva koji je ondje kao živi leš bio na neki način stvarao nered omogućava se dakle da eto i sredimo tu situaciju. Kod sudskih pristojbi one su uvijek da napomenem kada je SDP dolazio na vlast bile značajno smanjene. Tako da su bile sjećamo se sredinom još konac konac '90-ih godina samo za uvredu i klevetu u ono vrijeme 1500 kuna je bila pristojba. Mi smo ih tada smanjili za 50%. Nažalost, u međuvremenu su se bile povećale ali evo sada značajnim smanjenjem i tih pristojbi na neki način smanjuju se i ta parafiskalna davanja. Savršeno je jasno da su ljudi, i ne samo efikasnost i pojednostavljuje postupak, da su ljudi u sudskim hodnicima kada je trebalo platiti pristojbu manju od 100 kuna putem onih biljega trčali u knjižare, u kioske da bi to našli. Evo sada se to omogućava da se i ti iznosi koji su manji od 100 kuna plaćaju u gotovom novcu čime se doprinosi vjerovali ili ne i na taj način i omogućava ljudima jednostavnije učešće u sudskim postupcima. Ali jednako tako ono što je najvažnije to je upravo sada posebno istaknula uvažena zamjenica da se omogućava objava i to objava podataka i priopćenja koja je dosada bila obvezna u Narodnim novinama i putem internetskih stranica. stranica. Vjerovali ili ne na desetke milijuna kuna će se na ovakav način uštedjeti naši građani. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo u petak. Kolegice i kolege sutra ćemo nastaviti u 9,00 sati ponovno po dogovoru za iznošenje određenih stavova klubova koji to zatraže, a u 9,30 ćemo početi sa raspravom konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Hvala lijepa i doviđenja. Hvala